Herra forseti. Hryllingurinn á Gaza kemur okkur öllum við. Síðastliðna tvo mánuði höfum við fylgst með ofbeldinu stigmagnast. Árásir Ísraelshers á saklausa borgara eru meðal þeirra grimmilegustu og umfangsmestu á síðari tímum. Það sem fólkið á Gaza þarf núna er varanlegt vopnahlé. Þar hefur alþjóðasamfélagið brugðist skyldum sínum og það er augljóst að ástandið snertir við almenningi á Íslandi. Skilaboð Íslands voru óljós hér í upphafi með hjásetunni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna en í kjölfarið tók Alþingi af skarið og ályktaði um málið þann 9. nóvember. Í ályktuninni eru stríðsglæpir fordæmdir og kallað eftir tafarlausu vopnahléi. En það sem skiptir mestu máli er að þessi ályktun sé ekki bara til heimabrúks og ekki bara til að friða samvisku okkar hér inni.

Ég vil því spyrja hæstv. utanríkisráðherra: Hver eru næstu skref Íslands og samstarfsríkja okkar eftir að Bandaríkin beittu neitunarvaldi í öryggisráðinu á föstudag?

að ástandið kemur ekki bara okkur öllum við heldur snertir okkur öll. Ég vil byrja á því að segja að ég hafna því alfarið að skilaboð íslenskra stjórnvalda hafi verið óskýr. Við skipuðum okkur með nær öllum vina- og bandaþjóðum í atkvæðagreiðslunni hjá Sameinuðu þjóðunum í upphafi og höfðum tekið það skýrt fram að við styddum ályktunina sem lá fyrir en við vildum gera á henni breytingu.

NATO-ríkjanna og við erum alls staðar að ræða þessa sömu hluti, um samstöðuna sem er milli ríkja um að það þurfi að draga úr spennu á svæðinu. Mikill meiri hluti ríkja hefur lagt til að stríðsátökunum yrði hætt eins og gert var hér í ályktun frá Alþingi, að mannúðarhlé yrði gert og sem betur fer tókst það í nokkra daga en þó, því miður, gat ekki orðið framhald á því vegna ágreinings milli Ísraels og Hamas og átökin standa enn sem er sem er í raun og veru hrein hörmung. Þegar spurt er um næstu skref þá segi ég einfaldlega: Við munum áfram tala fyrir því að dregið verði úr spennu á svæðinu. Við munum áfram tala fyrir því að mannúðaraðstoð verði komið til þeirra sem eru í neyð. Við höfum stóraukið framlög okkar til palestínsku flóttamannaaðstoðarinnar og við munum sækja fundi og láta okkar rödd heyrast. Það er umræða bæði hjá Sameinuðu þjóðunum og síðan er verið að leggja upp með fundi í þessari viku.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Mig langar í lokin að beina tveimur öðrum spurningum til hæstv. ráðherra því að Samfylkingin hefur farið þess á leit

Frá því að málið var síðast rætt með virkum hætti inni í þinginu er ljóst að ofbeldið hefur stigmagnast og við vitum að við munum ekki eiga efnisríka umræðu um málið hér á nokkrum mínútum.

í ljósi fregna sem berast af því að krafan um tafarlaust og varanlegt vopnahlé verði til umræðu og atkvæðagreiðslu í allsherjarþinginu á morgun: Hefur Ísland tekið ákvörðun um afstöðu sína í þeirri atkvæðagreiðslu? Það er

og nú eru ekki umræður um það á alþjóðavettvangi að beita slíkum úrræðum. En við höfum ávallt fylgt bandalagsríkjum þegar slíkum úrræðum er beitt og við myndum gera það í þessu. En ég held að einhliða aðgerðir Íslendinga myndu nákvæmlega engum árangri skila heldur jafnvel þvert á móti myndu eyðileggja diplómatíska möguleika okkar til þess að koma okkar skilaboðum á framfæri. Það er meira en sjálfsagt að taka þátt í umræðu um þessi mál í þinginu. Og varðandi það sem er fram undan hjá Sameinuðu þjóðunum þá eru þetta lifandi samtöl og eins og reynslan sýnir geta hlutir breyst hratt þannig að það fer eftir því hvað gerist í dag og jafnvel á morgun nákvæmlega hvernig við sjáum fram á að ráðstafa okkar atkvæði eða skilaboðum. Herra forseti. Á Íslandi deyja um 100 einstaklingar á ári vegna fíknisjúkdómsins, hátt í 100 einstaklingar á ári. Þar af eru tugir sem deyja ótímabærum dauða og enn aðrir sem deyja á meðan verið er að bíða á biðlista eftir hjálp. Ég velti fyrir mér núna þegar kemur í ljós að við erum að fara í þessar krónutöluhækkanir eða prósentuhækkanir eftir jólin, 1. janúar næstkomandi sem Flokkur fólksins hefði reyndar aldrei samþykkt ef hann væri að stýra þessu landi, við hefðum aldrei samþykkt 3,5% hækkun á neinum gjöldum sem færu beint út í verðlagið og þensluna sem á sér stað núna þegar við erum að glíma við verðbólguna. En það kemur í ljós að við þessa hækkun munu áfengisgjöldin, áfengisskattarnir, hækka um 1,1 milljarð þannig að þá er íslenska ríkið að taka til sín um 26,3 milljarða kr. vegna áfengisgjaldsins. Ég velti fyrir mér, hæstv. fjármálaráðherra, hvort það hafi ekki komið til greina að taka þó það væri ekki nema þessa hækkun núna um áramótin og færa hana inn í baráttuna gegn fíknisjúkdómnum og gefa þeim einstaklingum og og góðgerðarfélögum sem hafa verið að líkna og hjálpa þessu fólki færi á að gera það betur. Það hefur komið í ljós að meira að segja sjúkrahúsið Vogur er rekið

geti séð fyrir sér að taka þó það væri ekki nema þennan ríflega milljarð sem á að hækka áfengisgjaldið um og færa það inn í baráttuna gegn fíknisjúkdómnum. Við erum ekki að nýta nema innan við 2 milljarða á ári af áfengisgjaldinu í baráttunni gegn þessum sjúkdómi.

byrjað á því að nefna að þau samtök og þau verkefni sem hv. þingmaður nefndi eru gríðarlega mikilvæg í okkar samfélagi enda styðjum við við þau bæði hér í þessum þingsal, við sem einstaklingar og það gera fyrirtæki sömuleiðis.

það koma allar tekjur inn til ríkissjóðs og við útdeilum þeim síðan með ákveðnum hætti. Við erum ekki með nema í einstaka undantekningartilfellum markaðar tekjur. Við höfum verið að vinna að nánari yfirsýn yfir það hversu mikill vandi þetta er í okkar samfélagi og hann fer vaxandi og það mun þurfa mikið til að bæði ráðast að honum og vinna með það. En við þurfum líka að hafa kjark til að huga að því með hvaða hætti það er best gert. Er sú nálgun og þær leiðir sem við höfum í dag dag þær bestu? Það að krónutöluhækkanir fylgi verðbólgumarkmiðum, rétt yfir það, segir ekkert til um getu okkar til að takast á við þessi verkefni. Stutta svarið er að við erum ekki með markaðar tekjur og við ráðstöfum ekki með beinum hætti ákveðnum gjöldum í ákveðin verkefni. En það er sameiginlegt verkefni fyrir okkur hér og fjárveitingavaldið að forgangsraða þeim fjármunum sem koma inn til ríkisins í verkefni eftir þörfum

Það er jú stjórnvöld sem bera ábyrgð á því hvernig hlutirnir eru að þróast í fíknisjúkdómum í dag. Hæstv. ráðherra talar um að það séu ekki markaðar tekjur en ég veit ekki betur en að ég hafi talað um að hér væru að koma inn 26,3 milljarðar markaðir í áfengisgjald. Ég er að spyrja hæstv. ráðherra hæstv. ráðherra hvort hún geti séð það fyrir sér að nýta sitt afl til að nýta eitthvað af þeim fjármunum sem beint er verið að taka af brennivíni og þessum neysluvörum til að taka utan um og hjálpa fólki sem er í sárri neyð. Þetta er neyðarástand sem ríkir.

Það er þess vegna sameiginlegt verkefni fyrir bæði stjórnvöld og fjárveitingavaldið sem er hér að forgangsraða þeim fjármunum sem skila sér inn í ríkissjóð til verkefna sem við teljum mikilvægust. í.) Hér hefur nefndin nú þegar lagt til 120 millj. kr. tímabundna hækkun til SÁÁ. Við þekkjum það hvernig þessi mál fara hér í gegnum þingið á hverju ári í fjárlagaumræðu. Við vitum vel að fíknisjúkdómar eru meiri háttar vandamál í íslensku samfélagi og ég get sagt fyrir mitt leyti að að sjálfsögðu er það forgangsverkefni fyrir okkur að geta veitt þá þjónustu og aðstoð sem þörf er á.

Það eru alvarlegir brestir, segir hann, í þessari ríkisstjórn og það sé ákveðin stöðnun í kerfinu og það blasi við öllum. Svo var hann spurður hvort hann væri pirraður á stjórnarsamstarfinu. Já, segir hann, og segist horfa á þessi verkefni sem þurfi að leysa og hann treysti ekki þessari ríkisstjórn til að leysa þau, það sé bara staðan og allir geti sagt sér það sem fylgist með pólitík. Ekkert nýtt hjá Jóni, ég er algerlega sammála honum. Þessi ríkisstjórn mun ekki leysa stóru verkefnin sem þarf að leysa fyrir heimilin og fjölskyldurnar í landinu. Staðan er sú núna að þessi ríkisstjórn ógnar öryggi fólksins í landinu. Það er verið að tala um að það þurfi hugsanlega að skerða rafmagn. Það þarf að setja hér neyðarlög, allt í einu er þessi ríkisstjórn orðin að skömmtunarstjórn. Það þarf að setja neyðarlög um að heimilin í landinu hafi forgang af því að hún hefur ekki sinnt hlutverki sínu síðastliðin sex ár. En leikur ríkisstjórnarinnar er alltaf sá sami.

tilbúinn til að gera það sem hv. þm. Jón Gunnarsson lagði til, að mynda nýjan meiri hluta hér í þinginu, fram hjá ríkisstjórninni, til þess að leysa þessi stóru verkefni fyrir samfélagið núna?

ég sé umboðsmaður hv. þm. Jóns Gunnarssonar, þar er einhver misskilningur á ferðinni. En gjarnan vil ég ræða við hv. þingmann um orkumálin og hv. þingmaður hlýtur að gleðjast yfir því hvað er búið að gerast mikið á síðustu tveimur árum í tíð þessarar ríkisstjórnar í orkumálum.

og við þurfum að ná því. Það er algerlega skýrt. Og af því að nú eru hv. þingmenn að vakna þegar þetta frumvarp kemur fram — það er langt síðan það kom, það kom síðasta vor,

sem er að flýta því að við getum fengið græna orku af því að okkur vantar græna orku.

Því til viðbótar vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvaða mál eru það sem snerta núverandi stöðu í orkumálum, þann raforkuskort sem yfirvofandi er og fyrirsjáanlegur, sem ráðherra hefur farið með inn í ríkisstjórn og hafa verið stoppuð þar?

skýrt þá er komið að skuldadögum hjá okkur núna út af 15 ára sofandahætti, 15–20 ára sofandahætti. Munu sérlög flýta fyrir því? Ég veit það ekki. Við skulum sjá hvaða viðbrögð verða við kynningu á því þegar við erum að einfalda leyfisveitingaferlið fyrir vindorkuna.

Herra forseti. Það er kannski rétt að bjóða hæstv. ráðherra velkominn heim aftur af loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, COP28, þar sem ráðherrann eins og aðrir fulltrúar stjórnvalda mætti til að lýsa því hvernig þau væru að setja loftslagsmál í forgang, þó að tölurnar reyndar sýni það ekki og við þekkjum engar aðgerðir beinlínis sem sýna þá forgangsröðun jafn skýrt og ráðherrar vilja vera láta. Þó hefur verið ein aðgerð sem einhverjum árangri hefur skilað og það er sú sem snertir orkuskipti í vegasamgöngum. Rafbílavæðingin hefur gengið betur á Íslandi en í flestum öðrum löndum þó að hún hafi reyndar ekki skilað markmiðum um réttlát umskipti eins og best væri og því eðlilegt að breyta því kerfi. En sú aðferð sem er valin við að breyta því er kostuleg. Þessi þáttur loftslagsaðgerða ríkisstjórnarinnar hefur verið í uppnámi frá því að það var tilkynnt í sumar að það yrði felld niður ívilnun til rafbíla og tekið upp eitthvert annað kerfi, sem við fengum að vita í síðustu viku hvernig ætti að vera. Markaðurinn hefur ekkert vitað hvernig ætti að bregðast við. Það sem er gert í leiðinni er að það er dregið úr stuðningi um 6,1 milljarð, þegar fært er úr ívilnun yfir í stuðning í gegnum orkusjóð, en þeim sparnaði er stungið undan. Hann er ekki nýttur í aðrar loftslagsaðgerðir. Nei, honum er stungið beinustu leið í vasann á ríkissjóði. Á sama tíma er fólk úti í Dúbaí að kalla eftir auknum stuðningi við loftslagsmál. Samhliða þessu er algjörlega felldur niður stuðningur við reiðhjól og rafmagnsreiðhjól, sáralítil upphæð í stóra samhenginu en gríðarlega skilvirk. Á síðasta ári keypti almenningur 7.000 rafmagnsreiðhjól, aðeins fleiri en rafmagnsbíla á sama ári. Segjum sem svo að hver hjólreiðamaður hafi lagt bensínbíl fyrir rafmagnsreiðhjólið, alveg eins og hver rafbílaeigandi gerði með sinn bíl;

Það er kominn tími til að þeir sem tala fyrir loftslagsmálum átti sig á út á hvað það gengur. Það gengur út á það að taka út jarðefnaeldsneyti og setja græna orku í staðinn.

Það er ekki bannað að spara í ríkisrekstri, það er ekki bannað. Það lá alltaf fyrir að það sem við erum að gera, hvort sem það er rafbílavæðing eða rafhjól eða hvað það er, er allt saman tímabundið. Það er alveg hreint og klárt.

Aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar lýsir sér t.d. í því að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum var síðast uppfærð árið 2020, í tíð síðustu ríkisstjórnar og á grundvelli eldri skuldbindinga ríkisins í loftslagsmálum. Handbókin sem hæstv. ráðherra er að spila eftir er því úrelt en þar að auki er hann hættur að spila eftir henni vegna þess að ein af aðgerðunum í þeirri áætlun var einmitt að styðja við virka samgöngumáta; ívilnanir til rafmagnshjóla og reiðhjóla.

Hvernig vinna þau lönd sem við berum okkur saman við aðgerðaáætlun? Þau gera það með atvinnulífinu og öðrum aðilum til að ná nákvæmlega þessum markmiðum sem loftslagsráð hefur vísað til. Það erum við búin að gera og það hefur tekið tíma.

Við fylgjumst öll með skelfingunum fyrir botni Miðjarðarhafs í Palestínu og ég held að við séum öll að hugsa hvað við sem einstaklingar eða ríki eða þátttakendur á alþjóðasviðinu getum gert til þess að stöðva blóðsúthellingar á almennum borgurum. Það sem mig langar að spyrja hæstv. utanríkisráðherra út í er að nú fyrir helgi bárust þau jákvæðu tíðindi að Ísland og Norðurlöndin öll hafi í sameiningu lýst yfir stuðningi við ákvörðun aðalritara Sameinuðu þjóðanna um að virkja heimild samkvæmt stofnsáttmála og krefja öryggisráðið með formlegum hætti um viðbrögð til þess að stoppa hið skelfilega ástand, sem Bandaríkin beittu svo neitunarvaldi til þess að stöðva. Þetta er óneitanlega slæm staða sem komin er upp þegar ríki heims reyna í sameiningu að vinna að því að koma á vopnahléi. Ég veit að það eru fundir fram undan á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvernig Ísland og Norðurlöndin og í raun þjóðir heims geti beitt sér, því að það getur varla gengið að ein þjóð beiti neitunarvaldi í svona málum og hér gerist það í rauninni þvert ofan í

þetta er gríðarlega snúin staða. Mér finnst mestu skipta að halda því til haga að við höfum verið mjög skýr alveg frá upphafi. Við höfum ítrekað kallað eftir tafarlausu vopnahléi af af mannúðarástæðum. Við höfum sagt að það þyrfti að tryggja óheft aðgengi neyðaraðstoðar og við höfum farið fram á undantekningarlausa virðingu við alþjóðalög og við fordæmum öll brot á alþjóðalögum, rétt eins og við fordæmdum hrottalega hryðjuverkaárás Hamas þann 7. október. Við höfum látið í okkur heyra á fundum Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðastofnana í opinberum yfirlýsingum, samtölum við fulltrúa ísraelska stjórnvalda og í ályktun Alþingis 9. nóvember kom skýrt ákall frá þinginu. Sendiherra Ísraels var upplýstur um inntak ályktunar Alþingis samdægurs og ég hef enn fremur átt símtal við ísraelskan kollega minn, utanríkisráðherrann, og sagt honum af áhyggjum okkar af ástandinu og þessari ályktun þingsins. Ég hef sömuleiðis óskað eftir samtali við utanríkisráðherra Palestínuheimastjórnarinnar, hún er auðvitað upplýst um ályktun Alþingis, en það hefur gengið treglega hjá okkur að ná saman. Eins og hér kom fram þá sendi Ísland ásamt hinum Norðurlöndunum bréf til stuðnings ákalli aðalframkvæmdastjórans til öryggisráðsins fyrir helgi og þar er krafist tafarlausra aðgerða og vopnahlés af mannúðarástæðum. Í framhaldi af þessu, í samræmi við ályktun Alþingis, var Ísland áfram meðal annarra ríkja. Það var 101 ríki, þar á meðal Noregur, Finnland, Nýja-Sjáland og ýmis ESB-ríki sem fluttu saman ályktun sem lögð var fyrir öryggisráðið í síðustu viku en náði ekki fram að ganga. Áfram mun þessi umræða halda hjá Sameinuðu þjóðunum. Það er bara erfitt að svara því hvernig eigi að bregðast við þegar neitunarvaldi er beitt í öryggisráðinu. Það er kannski ekki annað hægt að segja en bara það að samtalið verður að halda áfram og ríki verða að koma saman til að stöðva þessar hörmungar og vinna að þeirri langtímalausn sem við höfum lengi talað fyrir, tveggja ríkja lausn. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Það skiptir máli að það komi fram að Ísland hafi beitt sér og Ísland sé að beita sér og Ísland ætli að halda áfram að beita sér fyrir friði fyrir botni Miðjarðarhafs, því að líkt og ég sagði áðan þá held ég að við séum öll sammála um það að

og svona var efnt til sáttmálans um þessa stofnun þannig að maður verður á sama tíma að bera virðingu fyrir því að þetta eru leikreglurnar.

Ég ætla aðeins að koma inn á þetta með aðgerðir annarra ríkja sem eru þá til þvingunar. Við vitum til þess að Bólivía og Belís hafa slitið stjórnmálasambandi við Ísrael og átta ríki kallað sendiherra eða diplómata heim, en ekkert þessara ríkja hefur hins vegar, svo að það dæmi sé nefnt, slitið stjórnmálasambandi við Rússland.

og það getur skaðað diplómatíska möguleika okkar að gera slíkt.

þá virðist orkumálaráðherra vera nokkuð tvístígandi varðandi næstu skref í þeim orkuskorti sem fram undan er. Í raun er staðan sú að eini Sjálfstæðismaðurinn á Íslandi sem telur allt á fullu í orkumálum er ráðherra orkumála. Hann virðist vera undir hælnum á Landvernd og pólitískum armi félagsins, Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, og því hef ég ákveðið fyrir hönd þingflokks Miðflokksins, eftir samráð við þingflokkinn í heild sinni, að lýsa yfir stuðningi þess efnis að Miðflokkurinn mun styðja við öll þau mál sem ríkisstjórnin leggur fram sem verða til þess að auka orkuöryggi í landinu, styðja við framleiðslu grænnar orku þannig að við komumst úr sporunum. Þessi kyrrstaða sem hæstv. orkumálaráðherra virðist telja bara vera á ágætisstað gengur ekki mikið lengur. Ég ítreka: Þingflokkur Miðflokksins mun styðja við þau mál sem fram koma og ég kannski ítreka spurninguna sem fram kom: Eru einhver mál sem hafa verið stoppuð?

hæstv. ráðherra er kominn í ákveðið öngstræti með þau mál sem við ræddum hér um orkumálin. Ég vil undirstrika það að Viðreisn er tilbúin til að gera það sem þarf til að koma okkur áfram, koma okkur úr því neyðarástandi sem m.a. þungavigtarmaður í í Sjálfstæðisflokknum, Jón Gunnarsson, benti svo rækilega á. Það sem hann segir augljóslega er að það eru alvarlegir brestir í ríkisstjórninni og það er stöðnun í kerfinu og hann treystir ekki ríkisstjórninni til að leysa þessi verkefni. Ég held að það sé einfaldlega þannig að ráðherra og ríkisstjórn þurfi þá að leita eftir meiri hluta hér í þinginu til að halda áfram og við í Viðreisn erum reiðubúin í það samtal, við erum reiðubúin í þá liðveislu.

Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að ræða fundarstjórn forseta og af því að það hefur komið fram í umræðu um fundarstjórn forseta þá vil ég bara gleðjast yfir þeim ummælum sem hér hafa fallið. hvet Viðreisn til dáða þegar kemur að því að nýta það sem er í nýtingarflokki með öðru stærsta orkufyrirtæki landsins. En svo vil ég líka vekja athygli

og þá settu menn gríðarlega metnaðarfull markmið í loftslagsmálum en gerðu ekkert í því að framleiða græna orku, ekki neitt. Þessi mikla stefnubreyting sem ég fagna og þakka stuðninginn, og ég mun alveg draga á hann,

forseta. Að öðrum kosti tökum við bara upp sérstaka umræðu um orkustefnu og orkumálin og hvernig okkur líkar við framvindu þeirra mála og hvort helmingurinn af hv. þingflokki Miðflokksins lýsir yfir stuðningi eða ekki. Við fögnum öllum góðum málum, sérstaklega fundarstjórn forseta.

og rætt um þann draum sinn að mynda hér alvöru hægri stjórn, því að mér heyrist það vera tilboðið sem liggur hér í loftinu, eða hvað? Er þá ekki bara best að gera hlé á þessum fundi, slíta þessu stjórnarsamstarfi og leyfa hægri flokkunum að ráða ferð, sjá hvort þeir geti það?

Herra forseti. Það má alveg vel slá á létta strengi í þessari umræðu eins og alltaf en mig langar samt að koma þessu aftur á rétta braut. Það að fyrrverandi ráðherra í þessari ríkisstjórn, einn helsti hugmyndafræðingur Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að orkumálum og orkunýtingu og öðru, fari fram í fjölmiðlum til þess að segja að ríkisstjórninni sé ekki treystandi fyrir því sem hann kallar ógn við þjóðaröryggi, ógn við öryggi almennings — við tökum við því auðvitað ekkert af einhverri léttúð.

þegar við erum í þeirri stöðu að við erum að brenna olíu vegna þess að það skortir rafmagn fyrir verksmiðjur víða um landið. Við eigum heldur ekki að taka því af léttúð þegar það getur komið upp sú staða að það þurfi að skerða orku með einhverjum hætti til heimila.

Spurðir um það hvort ríkisstjórnin eigi eitthvert framlag eða einhver svör við að ná okkur upp úr þessu ástandi segir hann orðrétt, með leyfi forseta: „Ég hef enga trú á því að þessi ríkisstjórn geri það.“ Ætla menn þá að gera athugasemdir við að þetta sé rætt hér í þessum sal, að ríkisstjórnin er sjálf farin að tala þannig? Þingmenn ríkisstjórnarinnar sjálfrar tala þannig að ríkisstjórnin geti ekki skilað árangri.

Það sem hv. þm. Þórunn Sveinbjarnardóttir var einfaldlega að benda á var að það væri ótrúlegt í þeirri stöðu sem upp er komin að fólk taki ekki ábyrgð á ástandinu innan ríkisstjórnarinnar í staðinn fyrir að blaðra um það í fjölmiðlum hversu ómögulegt ástandið er. Það er það sem er verið að benda á í þessum þingsal.

Forseti hlýtur að geta fundið tíma til að ræða þau vegna þess að ríkisstjórnin vill gjarnan ræða um þau í mjög breiðu samhengi. Nýi uppáhaldsþingmaður stjórnarandstöðunnar, hv. þm. Jón Gunnarsson

hann mun örugglega taka þátt í þeirri umræðu og mörgum mun líka vel það sem hann segir þar. En það mun örugglega líka umhverfisráðherra gera og við fleiri og þá getum við rætt þetta eftir að við höfum klárað þessa atkvæðagreiðslu sem við erum nú mætt hingað til að fara í og ég treysti forseta til að finna góðan tíma í þetta.

ég vil vekja athygli þingheims á því að nú hefur hv. þingmaður ítrekað borið VG, Vinstrihreyfinguna – grænt framboð, þeim sökum að standa í vegi fyrir öllum framförum og framþróun þegar kemur að orkuöryggi í landinu, að þingflokkur VG standi í vegi fyrir því að hér sé hægt að standa vörð um þjóðaröryggi, hvorki meira né minna. Þetta sé þannig mál. Ég saknað svolítið að þingmenn Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs stigi ekki eitthvað fram því að þetta hefur verið nefnt hér í þinginu af hv. þingmanni og aftur í viðtali í morgun. Mér finnst að við þurfum að fá einhver svör frá einum stjórnarflokkanna um það hvaða skoðun þeir hafa á þessum ummælum og hvort þeir taki undir það að þeir hafi staðið í vegi fyrir allri framþróun í þessum málaflokki.

Það skiptir auðvitað máli að menn taki á móti stuðningnum þegar hann berst með þessum hætti. En ég vil sömuleiðis biðja hæstv. forseta að styðja við bakið á hæstv. orkumálaráðherra því að hann virðist í einhverjum vandræðum með að ná jafnvægi gagnvart því að núverandi formaður Miðflokksins hafi farið til Frakklands í nokkra daga árið 2015 og telji sig því í miklum vandræðum í framhaldinu að gera það sem gera þarf í tengslum við orkumál og framleiðslu nýrrar grænnar orku. En ég ítreka yfirlýsingu mína hér áðan um stuðning Miðflokksins við allar þær aðgerðir, öll þau frumvörp sem kunna að koma fram hjá ríkisstjórninni sem geta orðið að gagni til þess að hér verði framleidd meiri græn orka og við losnum út úr því ástandi að vera að setja neyðarlög